Прекратете гласуването,

8. Преминаваме към гласуване. Първо ще поставя на гласуване предложението за

Гласували 99 народни представители: за 13, против 79, въздържали се 7. Предложението не е прието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

уважаеми колеги!

Прекратете гласуването,

Прекратете гласуването,

Изказвания? Госпожа Колева.

ще бъдат похарчени.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.

Изказване – господин Казак. След него госпожа Манолова.

Прекратете гласуването,